Poštovani narodni poslanici, nastavljamo sa radom na utvrđivanju dnevnog reda.Narodni poslanici Đorđe Komlenski i Bojan Torbica predložili su da se

poštovana predsednice.Brojna rešavanja tokom poslednje tri decenije, ratovi, ekonomske krize, prirodne katastrofe, masovne migracije nepovratno su promenile svet u kome živimo što je dovelo do toga da neke strateške odluke koje su donete pre dve decenije, pre svega odluke vezane za političke, ekonomske i integracione procese moraju biti preispitane, po svemu sudeći i promenjene.Svet

o neospornoj činjenici da tzv. evropski put Srbije posle dve decenije napokon ima jasnu alternativu oličenu u procesu priključivanju organizaciji BRIKS kao trenutnom najaktuelnijeg globalnog ekonomsko-političkog integrativnog procesa.Eksperiment sa evropskim integracijama kao procesom koji nema alternativu i koji posle dve decenije demokratske prinude je doživeo da zapadne u ćorsokak i da uživa podršku jedne četvrtine građana Srbije. Nedostatak otvorenog dijaloga, nametanje evropskih integracija kao gotovog rešenja i jedinog puta uz licemerstvo briselske administracije, stalne političke ucene i zahteve za odricanje od dela državne teritorije doveo je do toga da građani Srbije napokon masovno shvate da su žrtve dobro smišljene manipulacije kolektivnog zapada.Jasno izraženo većinsko opredeljenje građana Srbije dovodi do sve većeg izraženijeg političkog konsenzusa o pitanju pristupanja Republike Srbije organizaciji BRIKS. Istraživanje javnog mnjenja pokazuju da bi za ulazak Srbije u BRIKS trenutno glasalo blizu 51% građana sa tendencijom da ta podrška može da stigne i do punih 60%, dok bi za ulazak u EU sigurno glasalo samo nešto oko 30% građana. Više nego sigurno, da su građani Srbije prepoznali alternativu BRIKS-u i zbog toga predlažem usvajanje rezolucije u parlamentu.Hvala.

predlog.Narodni poslanik Peđa Mitrović predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom Predlog zakona o izmeni i dopuni Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, koji je 16 narodnih poslanika podnelo Narodnoj skupštini 2. oktobra 2024. godine.Da li želite reč? (Ne.)Hvala.Stavljam na glasanje ovaj predlog.Zaključujem glasanje:

zaključuje glasanje

predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom Predlog zakona o izmenama Zakona o porezu na dodatu vrednost, koji je 14 narodnih poslanika podnelo Narodnoj skupštini 23. jula 2024. godine.Da

njih.Stavljam na glasanje ovaj predlog.Zaključujem glasanje:

predlog.Narodni poslanik Miroslav Aleksić, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora radi utvrđivanja stanja u medijima nakon procesa privatizacije, koji je 14 narodnih poslanika podnelo Narodnoj skupštini 2. avgusta.Da li želite reč?Stavljam na glasanje ovaj

predlog.Narodni poslanik Miroslav Aleksić predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica i okolnosti, odgovornosti u vezi sa aferom Jovanjica, koju je 14 narodnih poslanika podnelo Narodnoj skupštini 2. avgusta.Da li želite reč? (Da.)Izvolite. Poštovana predsednice parlamenta, podneli smo kao Narodni pokret Srbije, šest ili sedam dopuna dnevnog reda, ali s obzirom na činjenicu da ste vi apsolutno srušili Ustav, srušili Poslovnik Narodne skupštine Republike Srbije, time što niste dozvolili da se razgovara o onome što je najvažnije pitanje, a to je pitanje odgovornosti za smrt i pogibiju 15 ljudi u Novom Sadu, smatram da je bespredmetno sada razgovarati o bilo čemu drugom, uključujući i sve ostale tačke koje ste predložili od budžeta pa nadalje. Ono što vi trebate da odgovorite ljudima zašto ste to uradili, gde vam je tu bio moral i vi ste ti koji trebate da zbog svega što ste uradili i rekli podnesete ostavku i povučete se, a ne da simuliramo ovde i pravimo neku farsu da je sve u redu. Ništa nije u redu. Ruši se država, ruše se institucije. Hvala. Hvala vam.Još jednom ću ponoviti i svim građanima Republike Srbije pitanje odgovornosti je pitanje za pravosuđe, ne za zakonodavno telo. Moguće da u vaše vreme nije bilo podele vlasti. U naše vreme postoji podela vlasti i poštujemo nezavisnost pravosuđa, a samostalnost tužilaštva. Pitanje odgovornosti je pitanje za njih.Stavljam na glasanje ovaj

poslanika.Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.Narodni poslanik Miroslav Aleksić, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica i okolnosti u vezi sa poslovanjem kompanije Telekom Srbija AD Beograd koji je 14 narodnih poslanika podnelo Narodnoj skupštini 2. avgusta 2024. godine.Da li želite reč?Stavljam na glasanje ovaj predlog.Zaključujem glasanje:

predložila je da se dnevni red sednice dopuni tačkom Predlog zakona o dopuni Zakona o porezu na dodatu vrednost , koji je pet narodnih poslanika podnelo Narodnoj skupštini 4. aprila ove godine.Da li želite reč? (Da.)Izvolite. Hvala, gospođo Brnabić.Imam u vidu sve o čemu je govorio kolega Aleksić, ali ipak želim da obrazložim ovaj predlog zato što smatram da je ovo nešto što je jako važno i urgentno. Mislim da kasnimo sa izmenom Zakona o PDV-u, nedopustivo, zato što za sve ovo vreme ljudi koji nemaju sredstava da kupe sebi osnovne životne namirnice su u velikom problemu. Mi moram oda se oslanjamo na podatke Zavoda za statistiku da je jedna petina stanovništva u riziku od siromaštva. To je ogroman problem na koji mi moramo da odgovorimo određenim merama, jedna od njih je ta da se ukine PDV na donaciju hrane. Mi smo 4. aprila podneli ovaj predlog za izmenu zakona i nažalost, to nije ušlo u proceduru. Nadamo se da ćemo danas pokazati svi zajedno razumevanje da se ovakva mera usvoji.U Srbiji 700 hiljada tona hrane bude bačeno u toku godine. Sa druge strane imamo ljude koji ne mogu da izađu na kraj sa svojim finansijama i ne mogu da se snabdeju osnovnim namirnicama. Recimo, analize pokazuju da bi godišnji gubici usled ukidanja plaćanja poreza bili 18 milina dinara, i to bi bio neki fiskalni gubitak, ali s druge strane bi porast u donacijama imao vrednost oko 160 miliona dinara. Dakle, mi bismo samo imali dobit usled uvođenja ovakve mere.Podsećam da su bile formirane radne grupe pre nekoliko godina, koje još uvek, znači 2018. godine, koje još uvek nisu dale rezultate. Do sada je trebalo da imamo predlog za sa njihove strane, a ne da mi danas, tek nakon šest godina govorimo o ovom predlogu.Dakle, postoje isto tako ljudi koji nisu na ovoj evidenciji Centra za socijalni radi, koji nisu evidentirani ni u Republičkom zavodu za statistiku, to su ljudi koji nemaju lična dokumenta. Znači, postoje u Srbiji ljudi koji nemaju čak ni pravo na narodnu kuhinju i zbog toga je ova mera kojom se podstiče doniranje hrane i smanjuje se bacanje hrane jedna ekonomska, socijalna mera, humana mera, i u krajnjoj liniji ekološka, zato što usled bacanja hrane dolazi do povećanje emisije metana i i povećano g rizika od požara na deponijama, što nama u svakom slučaju nije potrebno.Stoga vas ja pozivam da svi date podršku ovom predlogu za izmenu Zakona o PDV-u, zato što se tiče najugroženijih građana Srbije. Hvala. Hvala vama na korektnosti i hvala vama što predstavljate svoje politike u ovom domu koji za to služi. Hvala vam.Stavljam na glasanje ovaj

predlog.Narodni poslanik docent Biljana Đorđević, predložila je da se dnevni red sednice dopuni tačkom Predlog zakona o izmenama Zakona o oglašavanju, koji je 10 narodnih poslanika podnelo Narodnoj skupštini 7. marta ove godine.Da li želite reč? (Da.)Izvolite. Iako je predsednica Narodne skupštine zapravo, ne stavljanjem našeg zahteva za opoziv Vlade, u suštini, kršila podelu vlasti, jer se ponaša kao premijerka, a ne kao predsednica Narodne skupštine, ipak dnevni red ove sednice poručuje da nas korupcija ne samo skupo košta

dve osobe se još uvek bore za život, a Srbija vam od tih dana poručuje „krvave su vam ruke“.Korupcija nažalost ne ubija samo na ovaj način, korupcija ubija na mnoge načine i zato smatramo da ovaj dnevni red treba treba dopuniti predlogom zakona o izmenama zakona o oglašavanju. Do 1. novembra smo imali saznanja da ćete ga vi uvrstiti u dnevni red kao predlog Ministarstva trgovine, zajedno u paketu sa Predlogom zakona o izmenama i dopunama Zakona na sreću, ali da li zbog toga što je na čelu tog ministarstva do ostavke bio prethodni ministar građevinarstva Tomislav Momirović koji se setio da je odgovoran bez da to kaže 20 dana nakon tragedije jakih lobista priređivača igara na sreću taj nacrt nije postao predlog i nema ga ovde danas. On ne ide svakako dovoljno daleko, naš predlog je restriktivniji, ali svakako smatramo da mu je mesto na ovoj sednici.Srbija spada u države sa najliberalnijim odnosnom prema pravu na oglašavanje igara na sreću i mi imamo užasno mnogo štetnih posledica zbog ovoga. To pogađa mlade, to pogađa siromašne. Relevantna naučna istraživanja pokazuju direktnu vezu između reklamiranja i patološkog kockanja. Takođe, direktnu vezu između blizine kockarnice sa povećanjem stope patološkog kockanja u zajednici oko kockarnice. Dakle, u stručnoj javnosti je prepoznato da ako imamo neke restrikcije koje su mnogo veće kada je reč o reklamiranju igara na sreću u vezi sa alkoholom, a svakako restriktivno je onako kako tražimo za igre na sreću kada je reč o duvanu. To bi trebalo primeniti i na pristupačnost, vidljivost i reklamiranje kockarnica. To je naš predlog, dakle, da se potpuno zabrani reklamiranje igara na sreću u javnom prostoru i putem elektronskih medija, ali i da se zabrani reklamiranje suštinski preko humanitarnih aktivnosti koje pominju naziv priređivača igara na sreću, uključujući tu i same fondacije koje priređivač ili sa njime povezana lica mogu osnivati, jer to je način na koji kockarnice šalju poruku mladima, rekonstrukcijom škola, da je kocka prihvatljiv i dobar način života. **Ana Brnabić** Hvala vam na korektnosti. S druge strane, još jednom ću podvući da ja neću zažmuriti na zloupotrebu potpisa narodnih poslanika i da sam se nadala i očekivala da vi takođe ne zažmurite na takvu brutalnu zloupotrebu, s obzirom na to da svakako vi to radili niste, tako da hvala vam makar na tome.Stavljam na glasanje ovaj

predlog.Narodni poslanik Dušan Nikezić predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmeni i dopuni Zakona o igrama na sreću, koji je 16 narodnih poslanika podnelo Narodnoj skupštini 22. oktobra ove godine.Da li želite reč?Stavljam na glasanje ovaj zaključuje glasanje

predlog.Narodni poslanik Mila Popović predložila je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana, koji je 16 narodnih poslanika podnelo Narodnoj skupštini 22. oktobra ove godine.Da li želite reč?Hvala vam.Stavljam na glasanje ovaj predlog.Zaključujem glasanje:

predlog.Narodni poslanik Dragan Đilas predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predloga zakona o izmeni i dopuni Krivičnog zakona, koji je 16 narodnih poslanika podnelo Narodnoj skupštini 16. septembra ove godine.Da li želite reč? (Ne)Stavljam na glasanje ovaj predlog.Zaključujem glasanje:

na osnovu člana 92. stav 2, člana 157. stav 1, člana 170. stav 1, člana 190. stav 2. i člana 192. stav 3, a shodno članu 157. stav 2. Poslovnika, predložila je da se obavi zajednički načelni i jedinstveni pretres o tačkama od 1. do 68. dnevnog reda.Stavljam na glasanje ovaj predlog.(Radomir

da vas upozorim da još nismo usvojili dnevni red, tako da ako hoćete i dalje Poslovnik, skinuću vam sa 103. Hoćete? Da li želite i dalje? Želite.Izvolite. Prijavite se samo za reč. **Srđan Milivojević** Gospođo Brnabić, član 126. stav 2. Vreme za glasanje upotrebom elektronskog sistema iznosi 15 sekundi. Koliko traje 15 sekundi u ovoj sali? Hvala.

Hvala. članu 103, oduzimam vam vreme od poslaničke grupe.Gospodine Lazoviću, pošto nismo usvojili dnevni red, možete po Poslovniku, ali ću vam oduzeti vreme od poslaničke grupe. Hoćete? Hoćete.Izvolite. Povređen je član 126. stav 3. Po isteku vremena iz stava 2. ovog člana, dakle, nakon 15 sekundi, predsednik Narodne skupštine, u ovom slučaju predsednica, zaključuje glasanje i saopštava rezultat glasanja, što niste uradili. Hvala.

grupe.Dakle, predlog je da se pretres u pojedinostima o tačkama od 2. do 31, 62, 63. i 68. dnevnog reda obavi odmah po završetku načelnog pretresa tih predloga zakona.Stavljam na

odmah po završetku načelnog pretresa predloga zakona, na osnovu člana 93. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, stavljam na glasanje predlog dnevnog reda u celini.Molim vas da

stav 3, predsednik, odnosno predstavnik poslaničke grupe pre otvaranja pretresa ima pravo da predloži duže vreme pretresa za poslaničke grupe od vremena utvrđenog u stavu 1. ovog Poslovnika.Predlažem da imamo duplo vreme za ovu sednicu, jer nezamislivo je da o ovoliko tačaka dnevnog reda raspravljamo za pet sati. Hvala. Hvala vam, bilo je zamislivo da u vaše vreme razgovaramo o 94 tačke, ali sada je nezamislivo ovo.Stavljam na glasanje.Mene

ste ostavke narodnih poslanika Vladana Zagrađanina i Dragane Lukić na funkciju narodnog poslanika u Narodnoj skupštini, Izveštaj Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja Narodne skupštine povodom razmatranja ovih ostavki.Primili ostavki.Primili ste Izveštaj Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja Narodne skupštine koji je utvrdio da je nastupanjem smrti narodnog poslanika Dragana Markovića nastupio slučaj iz člana 131. stav 2. tačka 1. Zakona o izboru narodnih poslanika, te predlaže da Narodna skupština u smislu člana 133. istog Zakona konstatuje prestanak mandata ovom narodnom poslaniku.Shodno članovima 132. i 133. Zakona o izboru narodnih poslanika Narodna skupština na predlog Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja Narodne skupštine konstatuje da je prestao mandat pre isteka vremena na koji su izabrani narodnim poslanicima Vladanu Zagrađanina i Dragani Lukić danom podnošenja ostavke, a narodnom poslaniku Draganu Markoviću danom nastupanjem smrti.Saglasno Zakonu o izboru narodnih poslanika izvršiće se popunjavanje upražnjenih poslaničkih mesta u Narodnoj skupštini.Poštovani skupštini.Poštovani narodni poslanici, pre nego što nastavimo rad potrebno je da Narodna skupština u skladu sa članom 279. Poslovnika konstatuje ostavke članova Vlade.Primili ste ostavke članova Vlade Gorana Vesića na funkciju ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i Tomislav Momirović na funkciju ministra unutrašnje i spoljne trgovine.Na osnovu člana 133. stav 2. Ustava Republike Srbije, člana 23. stav 2. Zakona o Vladi i člana 279. Poslovnika Narodne skupštine Narodna skupština konstatuje da su Goran Vesić i Tomislav Momirović podneli ostavke na funkcije ministara i da nam je danom konstatacije tih ostavki i prestao mandat ministra.Shodno

pre otvaranja zajedničkog, načelnog i jedinstvenog pretresa podsećamo vas da prema članu 97. Poslovnika ukupno vreme rasprave za poslaničke grupe iznosi pet časova, kao i da se ovo vreme raspoređuje na poslaničke grupe srazmerno broju narodnih poslanika članovima poslaničke grupe.Molim grupe.Molim poslaničke grupe ukoliko to već nisu učinile da odmah podnesu prijave za reč sa redosledom narodnih poslanika.Saglasno članu 157. stav 1, članu 170. stav 1, članu 190. stav 2. i članu 192. stav 3. a shodno članu 157. stav 2. Poslovnika, otvaram zajednički, načelni i jedinstveni pretres u tačkama od 1. do 68. tačaka dnevnog reda.Molim članove Vlade da

članove Vlade da pokažu dostojanstvo prema građanima Republike Srbije. Molim vas

radom.Poštovani narodni poslanici, poštovane narodne poslanice, molim vas da krenemo sa

radom.Zamolila bih narodne poslanike opozicije da se vrate u svoje poslaničke klupe.Podsetila bih vas, takođe, poštovani narodni poslanici opozicije, posebno vi što duvate u pištaljke i vuvuzele,

da ste podneli zakletvu da po najboljem znanju i umeću služite građanima Srbije istini i pravdi.Ako je to vaše najbolje znanje i umeće, svaka vam čast.Molim

da je danas na dnevnom redu Predlog zakona o budžetu za 2025. godinu i da ako mi ne uradimo naš posao da će to značiti da penzioneri ne dobijaju povećanje penzija, da ljudi u javnom sektoru ne dobijaju povećanje plata, da ljudi u prosveti ne dobijaju povećanje plata od 11%.Podsetiću vas, poštovani narodni poslanici, da ako mi danas ne uradimo naš posao da neće biti dodatnog budžeta za poljoprivrednike, da neće biti više novca za poljoprivredne subvencije.Podsetiću vas da nećemo moći da nastavimo naše puteve i naše pruge, da nećemo moći da imamo dalje ulaganje u zdravstvo.Podsetiću vas da je naša obaveza i naš posao prema našem narodu i građanima Republike Srbije da nastavimo da radimo.(Buka

Poštovani narodni poslanici, ja ću vas obavestiti da možete da mi čupate mikrofon, da možete da nas gađate, da možete da nas polivate ovde, ali da mi znamo šta je naš posao i obaveza prema narodu Srbije i da ćemo naći način da se izborimo za stabilnost Srbije, za ekonomski jaku i prosperitetnu Srbiju i za vladavinu prava u ovoj zemlji.S tim u vezi,

poštovani narodni poslanici, poštovani građani Srbije, pred vama se danas nalazi Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2025. godinu zajedno sa predlozima odluka o davanju saglasnosti na finansijske planove Republičkog fonda za PIO, Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika i Nacionalne službe za zapošljavanje.Takođe, pred nama je i 36 zakonskih predloga iz nadležnosti Ministarstva finansija, ali i set zakonskih predloga iz nadležnosti Ministarstva poljoprivrede, Ministarstva zaštite životne sredine i Ministarstva energetike.Ovo je prvi budžet koji branimo kao zemlja sa investicionim rejtingom nakon što je Agencija Standard and poors u oktobru povećala kreditni rejting na nivo BDP minut, čime je Srbija po prvi put u svojoj istoriji svrstana među zemlje sa kreditnim rejtingom investicionog ranga.Predloženi budžet za 2025. godinu je nastavak daljeg jačanja ekonomije naše zemlje, pre svega kroz podršku građanima i privredi, nastavak prevazilaženja efekata globalnih izazova sa što manjim posledicama po Srbiju.Mi nastavljamo borbu za jaku i snažnu Srbiju, nastavljamo borbu za stabilnu ekonomiju, za nove kapitalne investicije, nove investitore, radna mesta, a sve to zbog onoga što nam je na prvom mestu – bolje i kvalitetnijeg života svih naših građana.Naše javne finansije su u potpunosti stabilne i zdrave, imaju čvrste osnove, a naši makroekonomski pokazatelji svedoče i potvrđuju uspešnost naše ekonomske politike. Srbija je postala zemlja koja ima investicioni rejting, koja je ušla u prvu ligu, kako se to kaže, ekonomije, privrede i koja ide napred, otporna na razne potrese i izazove sa kojima smo se suočili.Predloženi budžet za 2025. godinu je razvojan, socijalno odgovoran i predstavlja nastavak politike daljeg ekonomskog osnaživanja naše zemlje, podrška građanima i privredi, nastavak prevazilaženja svetske krize sa što manjim posledicama po Srbiju. To znači da prioriteti ostaju poboljšanje životnog standarda građana kroz rast… Hvala